HOT: Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Najprej bomo odločali o 1., nato pa še o 2. in 3. tretji točki dnevnega reda. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 1.rvo točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 28. marca 2023, ki je objavljen na E-klopi. Najprej prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 5. členu. Glasujemo.

Prehajamo k 13. členu, in sicer odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 13. členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet postaneta amandmaja Poslanske skupine Levica k temu členu pod številko 2 in 3 brezpredmetna.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Levica k 13. členu pod številko 2. Če ta amandma ne bo sprejet postane amandma istega predlagatelja k 36. členu pod številko 2 brezpredmeten, kajti amandmaja sta vsebinsko povezana.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Levica k 13. členu pod številko 3. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 24. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 32. členu pod

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 32. členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet postane amandma poslanskih skupin Svoboda in SD k temu členu pod številko dve brezpredmeten. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in SD k 32. členu pod številko 2. Glasujemo.

ni sprejet. Ker amandma Poslanske skupine Levica k 13. členu pod številko 2. ni bil sprejet, je postal amandma istega predlagatelja k 36. členu pod številko 2 brezpredmeten. Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 32. členu predloga zakona, sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje? Ugotavljam, da amandmajev ni. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 28. marca, ki je bil objavljen na e-klopi.

13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 29. členu brezpredmetni, saj so amandmaji vsebinsko povezani.

Ker amandma Poslanske skupine SDS k 1. členu ni bil sprejet, so postali amandmaji istega predlagatelja k vsem prej navedenim členom brezpredmetni.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 4. členu pod številko 2. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 25. členu pod številko 2. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 26. členu pod številko 2. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 26. členu pod številko 2. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in SD k 32. členu pod številko 2. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 19. členu pod številko 2. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 5. členu pod številko 2. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 23. členu pod številko 2. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 24. členu. Glasujemo.

amandma k 32. členu predloga zakona, sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje? Ugotavljam, da ne. Zato prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam torej, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obrazložitev v imenu poslanske. Izvolite, kolega Janez Cigler Kralj. Spoštovana podpredsednica, predstavnica Vlade, kolegice in kolegi, državljanke in državljani, dober dan! V postopkih pridobivanja delovnih dovoljenj ali pa podaljševanja se na našo poslansko skupino v tem času, v preteklem letu in lahko rečem še vsaj v letu zaključevanja mandata ministra za delo, obračajo številni podjetniki, iz različnih panog, privatnega in javnega sektorja, z eno samo samcato prošnjo; vedno nas prosijo, da pohitrimo postopke pridobivanja delovnih dovoljenj. V privatnem sektorju so brez delavcev, ne morejo odgovoriti na vsa naročila, tam pa čakajo po 2, 3 mesece na to, da je izdano delovno dovoljenje. Ta zakon sicer ni idealen odgovor na to prošnjo. Ne bi potrebovali nujnega postopka, zato smo bili tudi proti nujnemu postopku na Kolegiju, ko smo odločali o tem na kakšen način bomo ta zakon obravnavali,

gledati mimo, ko zaposlovalci, gospodarstvo ali negospodarstvo čakajo po tri mesece, da se med sabo pingpongajo Zavod za zaposlovanje in potem upravne enote in eni drugega krivijo za to, da so ti postopki tako dolgotrajni. Gre za odpravo birokratskih ovir. Gre za korak proti gospodarstvu, še enkrat, ne na idealen način, ampak gre za bistveno drugačen zakon, kot je bil tisti prej, ko smo bili jasno proti. Še vedno je treba biti pozoren na znanje slovenskega jezika, ker je ta ključen za integracijo. Ampak tukaj bomo zaradi tega, ker v Novi Sloveniji želimo prisluhniti zaposlovalcem, ta zakon podprli. Glasovali bomo za.

Tokrat je segment dela delavcev migranti tisti, ki ga poskušamo olajšati in delavce bolje zaščititi. Uvaja tri nove, dodatne, spremenjene, če želite rešitve. Prva je to, da se bo olajšalo podaljševanje delovnih dovoljenj oziroma natančneje postopek menjave delodajalca za posameznega delavca, ki je prišel k nam s trebuhom za kruhom iz tujine. Zakaj je to pomembno z vidika delavskih pravic? Pogosto so tuji delavci privezani na enega posameznega delodajalca, ta jih zelo grobo izkorišča. Ampak če jim omogočimo lažjo, hitrejšo menjavo delodajalca kot jo imajo v tem trenutku, pomeni, da smo sprejeli ukrep, ki vsaj zamejuje, če ne že preprečuje določen segment socialnega dumpinga. Zakaj? Preprosto se bodo delavci selili od slabših delodajalcev k boljšim nekoliko lažje, kot to velja v tem trenutku. Drugi sklop rešitev iz zakona zadeva lažji prihod v našo domovino delavcev iz tujine za področja javnega dobrega. Natančneje za skrbstvo v domovih starejših, za javne zdravstvene domove. Vemo, da se te institucije soočajo s kadrovskim podhranjenjem, pa ne nujno zaradi tega, ker bi bilo premalo kvalificiranih ljudi v naši državi, ampak so iz njih zbežali. Katerikoli kadrovski doprinos na področju skrbstva in zdravstva pa je kakorkoli za našo domovino dobrodošel. Več zdravnikov, več medicinskih sester, več skrb za novega osebja v domovih starejših občanov lahko pomeni samo dvig blaginje in dvig kakovosti bivanja za vse v naši državi, ne le za peščico. In še tretja rešitev lajša dostop do slovenskega trga dela prosilcem za mednarodno zaščito, azilantom, ki morajo zdaj prebiti v azilu pogosto v kanclager razmerah tudi po 9 mesecev. No, po novem se ta rok trajanja, kdaj si lahko prosilci za mednarodno zaščito poiščejo delo, se poskušajo postaviti na svojo lastno nogo, krajša iz omenjenih 9 mesecev na po novem 3 mesece. Skratka, trije seti ukrepov, trije seti ukrepov za delavsko korist in za blaginjo nas vseh. Kot rečeno, v Levici bomo ta zakon vsekakor podprli.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema v okviru skrajšanega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obrazložitev glasu v imenu Poslanske skupine Svoboda. Izvolite, gospod kolega Tine Novak. Hvala za besedo, predsedujoča. Kolegice in kolegi. V Poslanski skupini Svoboda smo prepričani, da predlog tega zakona bo bistveno okrepil sposobnost Banke Slovenije za prilagajanje ukrepov v zvezi z omejitvijo kreditiranja potrošnikov, neodvisno od sprememb v višini minimalne plače. To bo sedaj temeljilo na lastnih analizah Banke Slovenije in drugih relevantnih ugotovitvah, ki jih bo Banka Slovenije uporabila za oblikovanje svojih odločitev. S tem bodo omogočeni učinkovitejši makrobonitetni ukrepi, prilagojeni potrebam slovenskega bančnega sistema in finančne stabilnosti, kar bo prispevalo k zmanjševanju tveganja nastanka slabih terjatev. Poleg tega bo to pripomoglo k boljšemu upoštevanju zadolženosti prebivalstva, kar bo zagotovilo bolj uravnoteženo in trajnostno kreditno politiko. Sprejetje tega zakona bo Banki Slovenije zagotovilo večjo fleksibilnost pri oblikovanju pogojev kreditiranja, kar bo ključnega pomena za prilagajanje razmeram na trgu in zagotavljanje ustreznih pogojev za potrošnike. Hkrati bo to predstavljalo podlago za spremembo sklepa Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, ki bo omogočilo večjo dostopnost potrošnikov do kreditov ob izboljšani kreditni sposobnosti. Zagovarjamo ta predlog zakona, saj menimo, da bo krepil učinkovitost in odzivnost Banke Slovenije pri zagotavljanju finančne stabilnosti in podpiranju trajnostne rasti slovenskega gospodarstva. Prav tako verjamemo, da bo ta zakon koristil potrošnikom, saj bo povečal njihovo dostopnost do kreditov in omogočil boljše možnosti za financiranje njihovih potreb. Zato pozivam tudi vse druge poslance, naj podprejo ta predlog zakona, ki bo korak naprej za našo državo in njene prebivalce, zlasti pa za mlade, ki bodo tako nekoliko lažje prišli do prvega stanovanjskega kredita. Iz vseh navedenih razlogov bomo zakon podprli. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje.

Hvala